Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Sjálfstæðisflokksins um að Bryndís Haraldsdóttir og Vilhjálmur Árnason verði fjarverandi vegna embættiserinda á næstunni.

Hæstv. forseti. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur fengið til meðferðar tilkynningar landskjörstjórnar um kosningu Eydísar Ásbjörnsdóttur sem 2. varaþingmanns á lista Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi og Högna Elfars Gylfasonar sem 4. varaþingmanns á lista Miðflokksins í Norðvesturkjördæmi. Nefndin hefur fundað til að fjalla um kosningar og kjörgengi þeirra og mælir nefndin einróma með staðfestingu kosningar Eydísar Ásbjörnsdóttur og Högna Elfars Gylfasonar.

Virðulegi forseti. Undanfarin 14 ár hefur mikil orka farið í að endurreisa traust fólksins í landinu á fjármálakerfinu og til stjórnmálanna. Hvernig ríkisstjórnin tekur á Íslandsbankamálinu mun skipta sköpum í því hvernig við komumst áfram sem samfélag út úr þessari traustskrísu. Hæstv. fjármálaráðherra bar að hafa eftirlit með því að salan á eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka færi fram samkvæmt lögum. Honum bar að sannreyna að hæsta verð væri tekið fyrir hlutinn. Honum bar að tryggja jafnræði milli fjárfesta og að þess yrði gætt. Nú liggur fyrir skýrsla frá Ríkisendurskoðun sem staðfestir að ráðherra brást í öllum þessum atriðum. Hann samþykkti söluna án þess að vita á hverju verðið byggði og nú liggur fyrir að verðið tók mið af forsendum erlendra fjárfesta, forsendur sem hvergi var talað um í markmiðum útboðsins, forsendur sömu erlendu aðila og seldu sig út úr bankanum um leið og tækifæri gafst og tóku þannig snúning á ríkiseign eftir að hafa knúið fram óþarfaafslátt. Hann sannreyndi hvorki hæsta verð né jafnræði til fjárfesta. Hæstv. fjármálaráðherra vissi að mikill áhugi var á útboðinu og þar með að tilboð fjárfesta yrðu skert. Hann fékk ekki fullnægjandi upplýsingar um hvernig jafnræði yrði tryggt í slíkri stöðu og gerði engar athugasemdir við það. Allt er þetta rakið í skýrslunni sem er þungur áfellisdómur yfir vinnubrögðum hæstv. fjármálaráðherra og staðfestir að sala á tugmilljarða ríkiseign var á sjálfstýringu, að ráðherra hirti ekki um að sinna eftirliti og söluráðgjafar fengu frítt spil í söluferlinu.

Ég vil byrja á að segja að ég held að það skipti miklu máli sem hún nefndi í upphafi síns máls, þ.e. hvernig við hugum að trausti á fjármálakerfið en ekki síður trausti á stjórnsýsluna og stjórnmálin. Það er mikilvægt. Í þeirri skýrslu sem nú hefur verið birt kemur fram gagnrýni, bent er á annmarka á sölu á þessum hlut í Íslandsbanka, sem við eigum að taka alvarlega.

var sérstaklega kveðið á um að hæsta verð væri ekki eina markmiðið með þessari sölu. Einnig bæri að tryggja heilbrigt, dreift og fjölbreytt eignarhald. Ekki er hægt að gera því skóna að það markmið hafi komið fram síðar þar sem þetta var reifað og þetta var líka reifað af hálfu þingnefndanna. Þar var líka rætt um þann afslátt sem var gefinn af verðinu og kom m.a. fram í áliti einhvers minni hlutans, í umræðu um þetta, og um þetta var spurt á vettvangi þingsins. Ég held að við getum ekki horft fram hjá því í fyrsta lagi eignarhaldið átti að vera dreift og fjölbreytt. Það var eitt af markmiðum sölunnar. Verðið hefði getað verið hærra eins og bent er á og upplýsingarnar sem lagðar voru fram voru ekki fullnægjandi. Mér finnst það reyndar alvarlegt mál, en hér er um að ræða þá fagstofnun ríkisins sem á að sjá um eignarhald og sölu á hlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Henni er ætlað að tryggja ákveðna armslengd frá stjórnmálunum þegar ákvarðanir eru teknar.

Það kom margoft fram í fullyrðingum eftir að þetta mál kom upphaflega fram að hæsta verðið hefði verið útgangspunkturinn. Eftir á komu síðan útskýringar um að dreift eignarhald hefði verið það sem skipti máli. Það liggur hins vegar fyrir að jafnræðis var ekki gætt, meira að segja í dreifingu á þessu eignarhaldi og yfir þetta er sérstaklega farið í skýrslu Ríkisendurskoðunar.

að við munum ekki ljúka þessu máli og það verði ekki leitt til lykta nema sett verði á fót rannsóknarnefnd og rannsóknarskýrsla fari yfir þessa atburðarás, því að við getum við ekki setið undir þessu og þjóðin getur ekki setið undir þessum útskýringum.

allt uppi á borðum hér á þingi þannig að okkur gefist færi á að fara yfir það frá A til Ö. Forseti. Nú þegar skýrsla ríkisendurskoðanda um söluna á hlut í Íslandsbanka er loksins orðin opinber sitjum við enn uppi með ótal spurningar. Við spyrjum okkur enn að því hver eigi að axla ábyrgð á þeim fjölmörgu og fjölþættu annmörkum sem augljóslega voru á undirbúningi og framkvæmd sölunnar. Við spyrjum okkur enn að því hvort fjármálaráðherra hafi verið skylt að fara yfir tilboðsbókina sem Bankasýslan færði honum til samþykkis. Við spyrjum okkur enn að því hvort fjármálaráðherra beri enga ábyrgð á að hafa samþykkt kauptilboð frá föður sínum. Og við spyrjum okkur enn að því hvort hæstv. fjármálaráðherra hafi uppfyllt eftirlitsskyldur sínar með söluferlinu og sömuleiðis hvort hann hafi yfir höfuð staðið löglega og rétt að sölunni.

Það versta við þetta hlýtur samt að vera hvernig það var ljóst allt frá upphafi að ríkisendurskoðandi gæti aldrei svarað þessum spurningum, gæti aldrei svarað þeim fyrir okkur. Þess vegna hefði átt að skipa rannsóknarnefnd alveg frá upphafi,

að hún hafi verið margboðuð og komið heldur seinna en ég hefði kosið verð ég að segja að mér finnst hún efnismikil. Mér finnst satt að segja kúnstugt að hv. þingmenn komi hingað upp í pontu og vilji strax

mér finnst mjög mikilvægt að hér sé allt uppi á borðum. Mér finnst þessi skýrsla, og hv. þingmaður kann að vera mér ósammála, svara mjög mörgum af þeim spurningum sem voru uppi í vor. Mér finnst vinnan vönduð. Það er vitnað til þess að þessi mál séu áfram til skoðunar og ákveðinn hluti ferilsins hjá Seðlabanka Íslands og mér finnst líka eðlilegt að þingið fari yfir það þegar þau mál koma fram. Það er ekki þannig,

Ég sagði hér í vor að ég teldi að endurskoða þyrfti fyrirkomulag þessara mála frá grunni. Við erum hér með stofnun sem veitir stjórnvöldum ráðgjöf um hvernig halda eigi á þessum málum, leggur til tiltekna aðferð, byggir það á reynslu erlendis frá.

stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis fari núna yfir málið og fari einmitt yfir það hvort það séu einhverjar spurningar sem ekki fást svör við eftir að hafa farið vel yfir þessa skýrslu. Mér finnst ekki bragur á því að koma hér upp sama dag og þessi skýrsla er birt

ég verð að segja að mér finnst þetta góð vinna. Það mun svo koma fram á réttum vettvangi, sem er í meðferð stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, hvort frekari spurningum sé ósvarað.

Meiri hlutinn hérna á þingi féllst hins vegar ekki á það en sagðist styðja slíka skipun ef spurningum væri ósvarað eftir skýrslu ríkisendurskoðanda. Núna hefur Ríkisendurskoðun skilað sinni skýrslu og hún segir sjálf að stjórnsýsluúttekt stofnunarinnar sé ekki tæmandi sé ekki tæmandi rannsókn á sölunni, þ.e. ákveðnum þáttum er ekki svarað. Ekki hvort önnur söluaðferð hefði verið betri, hún var ekki skoðuð. Ekki tímasetningin, hún var ekki skoðuð. Þá var hæfi fjárfesta ekki skoðað. Hæfi ríkisstjórnar og ráðherrans var ekki skoðað í vandaðri vinnu Ríkisendurskoðunar. Það voru fjölmargir annmarkar á sölu ríkisstjórnarinnar á Íslandsbanka. Með öðrum orðum nokkurt klúður. Í niðurstöðu skýrslunnar segir að standa hefði mátt betur að sölunni og hægt hefði verið að fá hærra verð fyrir hlutinn. Ákvörðun um að selja á undirverði hefði síðan verið tekin til að ná fram öðrum markmiðum en lögbundnum en þau markmið klúðruðust líka.

Samkvæmt skýrslunni ber að tryggja betri upplýsingagjöf þegar fjármálafyrirtæki í ríkiseigu eru seld til að ýta undir traust og ýta undir trúverðugleika. Sömuleiðis þurfi að setja skýr viðmið um matskennda þætti þannig að mat á úrlausn söluferla hvíli sem minnst á huglægum forsendum. Í ljósi þessara annmarka

Hún var ansi marglaga en ég vil segja það hér í fyrsta lagi: Hvaða spurningum er ekki svarað? Hv. þingmaður nefndi nokkrar. Sumar þeirra eru til skoðunar nú þegar hjá Seðlabankanum og þá vitna ég sérstaklega í það sem lýtur að hlutverki söluráðgjafanna, samskiptum við Íslandsbanka sjálfan í þessari sölu og annað slíkt, þannig að við eigum eftir að fá frekari upplýsingar um það.

um upplýsingagjöf um það ferli sem valið var. Ég vil bara halda því til haga og rifja upp að þessi aðferðafræði, tilboðsaðferðafræðin, er það sem fagstofnunin, Bankasýsla ríkisins, leggur til við fjármálaráðherra, leggur til við ráðherranefnd um efnahagsmál að sé besta leiðin að fara. Það er vitnað í erlend dæmi. Við þekkjum erlend dæmi, t.d. nýlegt dæmi frá Írlandi þar sem þessari aðferðafræði var beitt við sölu á hlut í ríkisbanka. Þannig að þetta er ráðgjöf fagstofnunar, þetta er kynnt, ekki bara með glærupakka fyrir þingnefndum heldur með greinargerð hæstv. ráðherra, fyrir utan að þingnefndirnar fá málið auðvitað og getað kallað eftir upplýsingum. Ég held að

og á það er bent hér að á því eru ýmsir annmarkar.

eigi að leggja niður Bankasýsluna og þá séum við í góðum málum. Það er engin ábyrgð tekin á þessu klúðri sem kemur fram í vandaðri skýrslu Ríkisendurskoðunar. Þegar ég talaði áðan misvísandi og villandi upplýsingar þá var það nákvæmlega það sem Ríkisendurskoðun bendir á. Hún bendir á að það hafi verið miklir annmarkar á hugtakanotkun, á upplýsingagjöf fjármálaráðuneytisins til þingsins, og það á bara ekkert að gera með þetta. Þetta er hluti af því sem við erum að tala um, að við þurfum rannsóknarnefnd sem gefur okkur heildarmyndina. Fyrir mig er svo nauðsynlegt að hafa heildarmyndina svo að við getum tekið frekari og ábyrgari skref við að selja ríkiseignir af því að m.a. ríkissjóður hvílir á því á næsta ári að við getum selt meira í Íslandsbanka, 74 milljarðar. Á þá að fá enn og aftur lífskjörin að láni? Það er reyndar tíður siður hjá þessari ríkisstjórn að fá lífskjörin að láni til lengri tíma. En þetta er ekki boðlegt. (Forseti hringir.) Þetta var klúður. Við munum fara vel yfir þetta en við viljum fá heildarmyndina, ekki bara einhverja brauðmolakenningu sem ákveðin var af hálfu ríkisstjórnar. Herra forseti. Nú leggur hv. þingmaður mér orð í munn þegar hún segir að það eigi ekkert að gera með þetta. Það var ekki það sem ég sagði. Ég sagði: Hér erum við komin með góða skýrslu, vandaða skýrslu og að sjálfsögðu þarf að gera eitthvað með það. Það þarf að fara yfir þetta. yfir þetta. Hv. þingmaður talar hér um sölu ríkiseigna. Nei, ég held ekki að þetta sé gott fyrirkomulag sem þarna er. Það var mín afstaða í vor og hún hefur svo sannarlega ekki breyst eftir að hafa farið yfir þessa skýrslu, svo sannarlega ekki. Ég held að það skipti máli að við horfumst í augu við það þegar við

Var það ekki hæstv. fjármálaráðherra sem ákvað að birta þann lista? Sýnir það einhvern vilja til að skjóta sér undan ábyrgð eða takast ekki á við það að veita upplýsingar? Nei, það sýnir einmitt þveröfugt. Ég ætla að leyfa mér að minna á að það voru aðrir sem vildu ekki birta þann lista, það var stofnunin sjálf sem vildi ekki gera það. En ráðherrann axlaði ábyrgð og hann sagði: Það skiptir máli að þessar upplýsingar komi fram — alveg eins og hann óskaði eftir þessari skýrslu.

Gæti hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra sagt mér hvort sá afgangur er til kominn vegna færri umsókna um örorku eða vegna þess að flestum er neitað um örorku? Vegna verðbólguhækkunar hefur fjárhagur flestra öryrkja versnað svo um munar. Einn einstaklingur sýndi mér að leigan hjá honum hefur hækkað um heila útborgun lífeyrislauna hans frá TR á þessu ári. Verðbólgan ein og sér hefur kostað hann einn mánuð af ráðstöfunartekjunum og er hann því alltaf í skuldasúpu og þar með jaðarsettur í fátækt.

Hv. þingmaður kom aðeins inn á verðbólguna sem hefur leikið ýmsa grátt. Einmitt þess vegna réðst ríkisstjórnin í það um mitt sumar að hækka greiðslur til örorku- og ellilífeyrisþega um 3%. Það var líka tekið á því sem snýr að húsaleigubótum sem voru hækkaðar um 10% og síðan barnabótaauki til ákveðinna hópa, þannig að ríkisstjórnin hefur vissulega mætt þessum hópi upp að einhverju marki hið minnsta. Síðan eru fyrirhugaðar hækkanir núna samkvæmt fjárlögum um ein 6% til þessara hópa frá og með 1. janúar næstkomandi til að halda í við verðbólguna.

það muni ekki standa á mér að skoða það með þingmönnum ef út í það er farið. Síðan er auðvitað stóra verkefnið sem við erum að vinna í þessi heildarendurskoðun. Ég vonast til að í þessari eða næstu viku komi ég með fyrsta frumvarpið sem lýtur að þeirri endurskoðun. Sú vinna gengur vel og við munum halda áfram að koma fram með frumvörp á næsta ári líka.

fyrri spurningu sinni um afganginn sem er fyrirhugað að verði á næsta ári og reyndar líka á þessu ári.

Herra forseti. Mig langar að beina orðum mínum til hæstv. forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur. Á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem haldin var í Skotlandi í fyrra lagði Ísland fram áætlun um kolefnishlutleysi landsins. Áætlunin kemur fyrir sjónir sem eins konar útópía þeirra sem að henni standa. Í henni kom ýmislegt merkilegt fram sem ekki hefur farið hátt í umræðu manna á milli, markmið sem þarfnast nánari skoðunar og e.t.v. þýðingar yfir á íslensku svo að almenningur geti kynnt sér innihaldið. Mér er í því sambandi nauðugur sá kostur að spyrja hæstv. forsætisráðherra tveggja spurninga. Í fyrsta lagi: Er það stefna þessarar ríkisstjórnar að draga úr framleiðslu kjöts á Íslandi? Og í öðru lagi: Er það stefna þessarar ríkisstjórnar að draga úr stuðningi við innlenda kjöt- og mjólkurframleiðslu?

þá vil ég minna á það að þó að Ísland sé eitt af fáum ríkjum sem hefur lögfest það markmið þá var það nú eigi að síður hluti af því sem skrifað var undir í Parísarsamkomulaginu 2015. Þar var sérstaklega kveðið á um kolefnishlutleysi sem hluta af því samkomulagi. Það má segja að sú ríkisstjórn sem þá sat hafi kannski markað leiðina þegar Ísland varð aðili að því samkomulagi og síðan höfum við að sjálfsögðu unnið samkvæmt þeim yfirmarkmiðum. Hv. þingmaður spyr hins vegar sérstaklega um kjötframleiðslu og opinberan stuðning við kjöt- og mjólkurframleiðslu. Í sjálfu sér vil ég segja það bara mjög skýrt að það hafa engar slíkar ákvarðanir verið teknar. Hins vegar liggur fyrir að við þurfum að leita leiða til að draga úr losun frá landbúnaði eins og öðrum geirum samfélagsins. Þar eru ýmsar leiðir færar, tel ég vera, og ég tel líka að það sem við gerum til að ná árangri í loftslagsmálum verði að fara saman við aðrar áherslur sem við höfum, til að mynda að tryggja fæðu- og matvælaöryggi á Íslandi. Hluti af því er auðvitað að við séum í auknum mæli sjálfum okkur nóg þegar kemur að neyslu og framleiðslu matvæla. Þannig að engar slíkar ákvarðanir hafa verið teknar en markmiðið er jú að draga úr losun og gangi það ekki eftir, þá að binda meira kolefni til að jafna út þá losun sem alltaf verður í einstökum geirum samfélagsins.

Herra forseti. Ég vil þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir svörin. Í framhaldinu langar mig að spyrja hvort ekki verði að telja líklegt að sá samdráttur sem þegar er orðinn í íslenskri kjötframleiðslu,

Þegar við erum t.d. að flytja matvæli hálfan hnöttinn þá getur verið að kolefnisfótsporið þar sem þau eru framleidd sé kannski ekki mjög hátt en þá á eftir að taka flutninginn með í reikninginn. Síðan verðum við bara að muna að losunarprófíll, eins og það er nú kallað á mjög slæmri íslensku já, losun ólíkra landa getur verið mjög ólík. Í tilfelli Íslands stöndum við frammi fyrir því að töluverður hluti af okkar losun er vegna þess að við erum með land sem er lítið gróið.

spyr hér út í þessi mál og ég vil bara ítreka að okkar markmið í loftslagsmálum þurfa líka að ríma við önnur markmið þegar kemur að matvæla- og fæðuöryggi. Ég held að það svari kannski þessari síðari spurningu.

á nýrri legudeildarálmu þar sem skjólstæðingum sjúkrahússins og starfsfólki verður boðin nútímaleg aðstaða. Þessi áform hafa verið samþykkt af stjórnvöldum og hafa fyrstu skref í þarfagreiningu og hönnun verið stigin.

Það hefur þegar verið tekið fyrir í samstarfsnefnd um opinber fjármál að hefja þetta ferli og það er mjög ánægjulegt. Fjármögnun er tryggð í fjármálaáætlun

í kringum 10,5 milljarðar. Heildarbyggingarmagnið verður um 10.500 fermetrar, bara rétt til að varpa því fram hér hversu umfangsmikið verkefni við erum að takast á hendur. Það mun fela í sér þrjár legudeildarbyggingar ásamt tengibyggingu og þetta verður auðvitað

mikil lyftistöng þetta verður fyrir alla þjónustu, bæði á svæðinu og fyrir landið allt saman og í samvinnu við Landspítalann. Varðandi það að

Virðulegi forseti. Það er nú kannski ekki á hverjum degi sem ráðherra kemur og fagnar því að fá fleiri verkefni en ég geri það hér og tel mikilvægt að gera það loksins að skoða það sem hefur verið gagnrýnt, að íslensk stjórnvöld hafi gengið lengra heldur en þau þurftu að gera þegar kemur að allra handa innleiðingum. Svo sannarlega er mjög mikið af þeim í því ráðuneyti sem ég stýri núna. Ég held hins vegar að við séum líka meðvituð um að það er algerlega útilokað eða væri gríðarlegt verkefni að fara í allt verkefnið ef menn ætluðu að skoða það. Þetta tel ég vera góða byrjun og ég þakka